Mučenje moramo riješiti još. Točka 21. – - Prijedlog Zakona o nacionalnom mehanizmu za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, prvo čitanje, P.Z. br. 580 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Materijale ste primili poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje, članak 140. do 150. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Tatjana Vučetić, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. ovaj zakon predstavlja ispunjenje međunarodnih obaveza koje je Republika Hrvatska preuzela potpisivanjem fakultativnog protokola uz konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih i neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja. Fakultativni protokol je stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 22.6.2006. godine. Sukladno fakultativnom protokolu, Republika Hrvatska je u obvezi imenovati i osnovati najkasnije u roku od jedne godine, nakon njenog stupanja na snagu ili njegove ratifikacije ili pristupanja, jedan ili nekoliko nezavisnih nacionalnih mehanizama za sprječavanje mučenja na nacionalnoj razini. Osim ispunjavanja preuzete međunarodne obveze, ovim zakonom se želi osigurati jačanje zaštite osoba lišenih sloboda od mučenja i drugih vrsta nečovječnog postupanja. Zakonom je određeno da pučki pravobranitelj osigurava djelovanje nacionalnog mehanizma za sprječavanje mučenja. Poslove nacionalnog mehanizma za sprječavanje mučenja obavlja pučki pravobranitelj, i osobe iz ureda pučkog pravobranitelja koje on za to ovlasti, zajedno sa dva predstavnika udruga registriranih za obavljanje djelatnosti iz područja zaštite ljudskih prava i dva predstavnika akademske zajednice. Pučki pravobranitelj u obavljanju poslova po potrebi uključuje i druge neovisne stručnjake. Način rada tijela pučki pravobranitelj će propisati posebnim propisom. Zakon definira poslove i ovlasti nacionalnog mehanizma za sprječavanje mučenja, koji se sastoje u redovitim obilascima mjesta u kojima se nalaze ili bi se mogle nalaziti osobe lišene slobode, davanju preporuka nadležnim tijelima vlasti i ustanova te davanju prijedloga i primjedbi na zakone i druge propise u svrhu promicanja zaštite osoba lišenih slobode. Predviđena je i obaveza suradnje nacionalnog mehanizma za sprječavanje mučenja s pododborom Ujedinjenih naroda za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja koji pomaže ili savjetuje nacionalne mehanizme u sprečavanju mučenja u jačanju zaštite osoba lišenih slobode. Ovim Zakonom i djelovanje nacionalnog mehanizma za sprečavanje mučenja nastoje se osigurati češći i detaljniji obilasci ustanova ili tijela u kojima se nalaze osobe lišene slobode, a čime će se Republika Hrvatska uskladiti sa međunarodnim standardima. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? KOLiko vidim ne. Onda otvaram raspravu i imamo tri kluba. Prvo je Klub HDZ-a uvaženi zastupnik Josip Salapić. Izvolite.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o nacionalnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja. Kao što je u uvodnom izlaganju istaknula državna tajnica Republika Hrvatska ovim Prijedlogom zakona ispunjava međunarodnu obvezu naime, fakultativni protokol za ovu Konvenciju stupio je potpisan je 22. lipnja 2006. godine i od tada počinje teći rok od kada bi u od tri godine Republika Hrvatska trebala preuzeti navedeni fakultativni protokol uz Konvenciju o nacionalnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja. Republika Hrvatska do danas nije ispunila svoju međunarodnu obvezu, u Konvenciji je bio predviđeno da je najdulji rok od tri godine od kada se zbog određenih razloga nacionalni mehanizam ne treba primijeniti u nacionalni pravni sustav. Ovim Prijedlogom zakona biti će ispunjena međunarodna obveza i kako je predviđeno Zakonom Pučki pravobranitelj osigurava djelovanje ovog nacionalnog mehanizma za sprečavanje mučenja. U Zakonu se predviđaju koji su to mehanizmi u sprečavanju mučenja, a između ostaloga spada redoviti obilasci mjesta na kojima se nalaze ili bi se mogle nalaziti osobe lišene slobode davanje preporuka nadležnim tijelima, davanje prijedloga primjedba na zakone te druge propise, te nacrte i zakone drugih propisa radi promicanja zaštita osoba lišenih sloboda, te suradnja sa pododborom Ujedinjenih naroda za sprečavanje mučenja i nehumanih postupaka prema osobama lišenih slobode. Također je u Prijedlogu zakona predviđeno da se mogu obavljati nenajavljeni obilasci tijela ili ustanova, te pregled prostorija u kojima se nalaze osobe lišene slobode, sve kako bi se osigurala temeljna ljudska prava te prava osoba koje su lišene slobode. Isto tako omogućuje se osobama slobodan pristup informacijama, slobodan pristup svim podacima o postupanjima s osobama lišenima slobode, te razgovor sa osobama lišenih slobode po slobodnom izboru i bez nazočnosti službenika tijela ili ustanove koje se obilaze. Pučki pravobranitelj će odrediti osobe iz svog ureda koje će biti nadležne za provedbu ovog nacionalnog mehanizma, isto tako predviđena su dva predstavnika iz udruga koje su registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje područja djelatnosti iz zaštite ljudskih prava i dva predstavnika iz akademske zajednice. Za provođenje ovog predloženog zakona biti će potrebno osigurati minimalna financijska sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske a to je 100 tisuća kuna za 2011. i 100 tisuća kuna za 2012. godinu. Ovakav mehanizam predviđa se, poznat je u zemljama Europske unije na primjer u Sloveniji, Češkoj, Slovačkoj, Danskoj, Švedskoj, Estoniji i Makedoniji te dakle, Pučki pravobranitelj je nadležno tijelo koje je zaduženo za provedbu ovoga fakultativne konvencije. Isto tako treba naglasiti da će pučki pravobranitelj jednom godišnje o ovome Prijedlogu zakona izvještavati Hrvatski sabor o provedbi ovog nacionalnog mehanizma. A ukoliko se mjere prema tijelima koja budu nadležna za provođenje dakle, ispravaka onih postupaka koje se provode prema osobama lišenih slobode, pučki pravobranitelj je ovlašten i prije vremena izvijestiti o tome Hrvatski sabor. sabor. Ovaj će fakultativni protokol stupiti na snagu 1. siječnja 2011. godine, a pučki pravobranitelj je dužan u roku od dva mjeseca od dana usvajanja u Hrvatskome saboru osigurati provedbeni propis na koji će se regulirati način obavljanja poslova nacionalnog mehanizma za sprečavanje mučenja. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ovaj Prijedlog zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Na redu je Klub HSS-a uvažena zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, zastupnice i zastupnici, gospođo državna tajnice. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržati će Prijedlog zakona o nacionalnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih i neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja kako bi se odredilo tijelo koje će u Hrvatskoj obavljati poslove nacionalnog mehanizma za sprečavanje mučenja te definirane zadaće ovlasti istog, sukladno fakultativnom protokolu uz Konvenciju protiv mučenja i drugih neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja. Poslove nacionalnog mehanizma za sprečavanje mučenja obavlja Pučki pravobranitelj i osobe iz Pučkog pravobranitelja koje on za to ovlasti, ovlasti, zajedno sa dva predstavnika udruga registriranih za obavljanje djelatnosti iz područja zaštite ljudskih prava i dva predstavnika akademske zajednice. Ovakav model poznat je u velikom broju zemalja, u Sloveniji, Češkoj, Španjolskoj, Danskoj, Švedskoj, Estoniji i Makedoniji i drugim zemljama, a ovim zakonom se također definiraju poslovi nacionalnog mehanizma za sprečavanje Naime, nacionalni mehanizam za sprečavanje mučenja trebaju imati osigurane minimalne ovlasti da redovito ispituju postupke prema osobama lišenih slobode, u mjestima pritvora, ... njihove zaštite od mučenja i drugih neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja zbog čega su kao posao nacionalnog mehanizma za sprečavanje mučena sprečavanje mučena određeni redoviti obilasci mjesta u kojima se nalaze ili bi se mogle nalaziti osobe lišene slobode, radi jačanja njihove zaštite od mučenja ili drugih okrutnih ili neljudskih i ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja. Posao nacionalnog mehanizma za sprečavanje mučenja jest također davanje preporuka nadležnim tijelima vlasti u ustanovama radi poboljšanja postupanja prema osobama lišenih slobode i uvjeta u kojima se oni nalaze radi sprečavanja mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka Sprečavanje i iskorijenjavanje mučenja i nečovječnog postupanja prioritet je politike ljudskih prava Europske unije. Mučenje i nečovječno postupanje stavljaju se među najgore oblike kršenja ljudskih prava i ugrožavanja ljudskog dostojanstva. Tragovi koji upućuju na postojanje torture odnosno mučenja nalazimo još u starom Egiptu Egiptu gdje neki crteži pokazuju kako su sakupljači poreza tukli Felahe po tabanima kao bi ih prisilili da im otkriju skrivene pričuve žita koja tortura je imala vjerojatno i značaj kažnjavanja. Prema općoj deklaraciji o ljudskim pravima nitko ne smije biti podvrgnut mučenju ili okrutnom nečovječnom ili ponižavajućem postupku ili kažnjavanju. Međunarodnim su zakonom bezuvjetno zabranjeni svi oblici mučenja i nečovječnog postupanja, što znači da nisu dozvoljene iznimke. Međutim, praksa mučenja i nečovječnog postupanja ostaje ostaje široko rasprostranjena širom svijeta. Mnogobrojni konflikti i napetosti širom svijeta učinili su da različiti oblici mučenja prisutni i danas u svom punom intenzitetu i raznolikosti također obuhvaćaju različite populacije

u kojima ljudska prava nemaju veliku vrijednost. U takvim društvima represija je snažno usmjerena prema pojedincima ili pojedinim grupama, političkim, etničkim, religijskim. Istovremeno fenomen mučenja nije isključivo povezan samo za zatvorenim društvima. I u zemljama sa višegodišnjom demokratskom tradicijom vlasti se često služe različitim različitim oblicima fizičkog i psihičkog mučenja, maltretiranja i nečovječnog postupanja da bi došli do priznanja ili do određene informacije. To je posebno bilo izraženo i u nedavno ratu na ovim prostorima, gdje su srpski agresori koristili različite metode množenja nad zarobljenicima, vojnicima i civilima, posebno u logorima u koje su ih odvodili i to je za svaku osudu. Ne ponovilo se nikada više. Bez obzira gdje smo i tko smo, bez obzira na etničku i kulturnu pozadinu, jezik ili religiju, svi smo ujedinjeni protiv mučenja u solidarnosti sa žrtvama i njihovim obiteljima. Ono je podsjećanje da su svakog dana neki ljudi u svijetu podvrgnuti mučenju. To je također podsjećanje kako ti ljudi uz prikladnu podršku mogu obnoviti svoje živote unatoč patnjama od okrutnih ruku zlostavljača. Klub zastupnika HSS-a podržati će donošenje Zakona o nacionalnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I u ime klub HNS-a, HSU-a uvaženi zastupnik Miljenko Dorić.

ovaj Zakon o nacionalnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja. Dobro je da je HRvatska

No, vjerojatno je došlo do nekakve tehničke greške u prepisivanju tog dijela materijala. Ono što bi možda ubuduće činiti kada su ovakvi materijali u pitanju ipak nešto više podataka dati. Mi smo se najprije mučili moram reći na klubu da uopće otkrijemo čija je to konvencija, UN-ova ili Vijeća Europe. Dakle, o tome nismo ništa Ali brzo smo ušli u trag i vidjeli da se radi o UN-ovoj konvenciji i o fakultativnim protokolima upravo na tu konvenciju. Dobro je ovo što je kolegica Petir rekla da je Hrvatska stranka ove konvencije i ovog protokola. Jer nažalost od 192 zemlje članice UN-a samo ih je 41 članica konvencije, a samo 25 dakle, ponavljam samo 25 ih je i strankom ovog Ono što također nismo dobili, a molili bi da ubuduće dobivamo kod ovakve ratifikacije ovakvih dokumenata je nešto više podataka o samom sadržaju. Kolegice i kolege, ne znam da li znate da je Hrvatska do sada u zadnjih 20 godina pripremila tri izvješća na ovu temu za odgovarajući odbor odnosno pododbor UN-a. Mi o sadržaju tih izvješća ne znamo ništa. Barem ja ne znam. Nismo imali vremena zbog načina kojim radimo, stalno jurimo dnevni red, ne znamo koja će biti sljedeća točka i ne možemo se uistinu ozbiljno pripremiti. Dakle, tri izvješća su išla prema UN-a mi ne znamo sadržaj tih izvješća, jer vjerojatno da znamo sadržaj mogli bi kao saborski zastupnici predložiti određena poboljšanja, određena rješenja, određene poteze i korake da to stanje promijenimo. Nažalost, o tome ne znamo ništa. Ono što je loše je također i ta činjenica da evo kao što ste vidjeli ovdje objektivno nam je rečeno da Hrvatska ni danas nije osnovala nakon 4 godine, imala je godinu dana da to napravi, nacionalni mehanizam. Nadalje, Hrvatska nije imenovala u tom razdoblju neko drugo tijelo da obavlja te funkcije i te zadatke. I to je mogla napraviti. Ako već nijedno ni drugo nije napravila, onda je svakako trebala tražiti odgodu primjene protokola jer smo i tu mogućnosti imali. Pa čak taj minimum pristojnosti obveze prema UN-u nismo odradili na korektan način. Što se svakako ne bi smjelo događati. Prošlo je puno godina od kada je Hrvatska postala članicom UN-a, obvezali smo se poštivati pojedine konvencije, protokole kojima smo pristupili. Nažalost, evo vidimo da nije uvijek tako. Dakle, ono što vezano uz sam zakon možemo reći je da smatramo da je korektno, da pučki pravobranitelj, nevladine organizacije i akademska zajednica čini mi se budu uključeni u taj mehanizam. Ja se nadam da je Ured pučkog pravobranitelja on sam da znaju što ih čeka, da se ste s njima to dogovorili jer nigdje nije potvrđeno, odnosno nismo čuli da barem ja nisam čuo da pučki pravobranitelj prihvaća ovako složen i novi dodatni zadatak, iako on dio tih poslova obavlja. Dio tih poslova znamo da obavlja, obilazi zatvore itd., međutim ovdje se radi o vrlo ozbiljnom poslu, ovdje se radi o dodatnom poslu, o pripremi upravo ovih izvješća koja moraju biti periodično poslana, javnost upućena u Vijeće odnosno pododbor koji prati ovu materiju. I tu čini mi se ništa nije sporno, osim jednog dijela teksta u članku 7., se tiče javnosti rada. Javnost rada nas muči, naime članak 7. pročitat ću ga, ima samo jednu jedinu rečenicu. "Osobe koje sudjeluju u obavljanju poslova nacionalnog mehanizma za sprečavanje mučenja dužni su čuvati kao tajnu podatke koje su saznali u obavljanju poslova." Umjesto da viču, umjesto da upozoravaju, umjesto da traže, umjesto da na sve načine brzo i promptno reagiramo i spriječimo kršenje ljudskih prava, one moraju čuvati tajnu. Pučki pravobranitelj mora upozoriti ustanovu u kojoj je primjetio da se krši ljudska prava. Ta ustanova ima određeno vrijeme da korigira svoje ponašanje. Ako to ne učini ni tada, tek onda pučki pravobranitelj u svom izvješću godišnjem će obavijestiti Hrvatski sabor o tome što se događa. Dakle, relativno spor, trom i neefikasan mehanizam koji bi trebao biti brz brz i efikasan u korigiranju svih negativnosti koje se primijete glede ove konvencije i ovog protokola. Prema tome, taj mehanizam zaista ne znam zašto mora tako ići. spominje se i ova komunikacija između budućeg nacionalnog mehanizma i pododbora UN-a. Ne navodi se točno koliko će često odlaziti izvješća u Ujedinjene narode. I ono što bi bio prijedlogom našega kluba, kluba HNS-HSU, je taj da bi bilo dobro pošto mi sada kao Hrvatski sabor osnujemo ovaj nacionalni mehanizam, bilo bi dobro da ova izvješća dođu barem na klupe naših kolega koji sjede u Odboru za ljudska prava. To je minimum koji tražimo. Dakle, neka izvješće ide i u UN, ali neka paralelno dođe i u nadležni odbor Hrvatskoga sabora. Kolege će imati taj materijal tako na svojim klupama, moći će nas ostale obavijestiti ili tražiti da se eventualno na plenarnoj sjednici raspravi onda nešto što bi oni eventualno primjetili kao neodgovarajuće i gdje bi mi kao saborski zastupnici trebali onda odreagirati. Prema tome, ima još dakle niz stvari koje bi do drugog čitanja trebalo popraviti, razjasniti, protumačiti, izanalizirati i dati svim saborskim zastupnicima do znanja ove podatke koje sam je tražio ispred našeg kluba. Vjerojatno će niz sličnih upita imati i kolege iz drugih klubova. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu za to potrebni uvjeti po toj točci. Time bi za danas završili s radom. I najavljujem da ćemo sutra ujutro nastaviti sa 22. točkom, to je Prijedlog zakona o javnim ovršiteljima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 581. 581. Postoji mogućnost da bude i to je takva inicijativa da bude objedinjena sa točkom 25., ali molim o tome ćemo sutra ujutro se dogovoriti. I nastavljamo sjednicu sutra ujutro u 9,30 Hvala lijepa.